Josip (SDP)** Sada ćemo preći na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 320 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ova dva radna tijela primili ste na sjednicama. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite poštovani ministre. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Dakle vrlo jednostavno, izmjenama Zakona o HKZP-u definiramo status tj. cijenu letova koji se ne naplaćuju sukladno eurocontrolu tj. zajedničkoj reći ću udruzi europskih kontrola zračne plovidbe. Zašto je to važno, važno je postoji i sukladno je međunarodnim propisima, isto tako i nacionalnim propisima da se recimo neki letovi ne naplaćuju. To su recimo humanitarni letovi, to su letovi predsjednika, ministara koji lete iznad zračnog neba i cijena tih letova ne može se prevaljivati dakle na civilne operatere, što znači da naknadu, dakle ne može biti prevaljena recimo na Lufthansu ili Croatia Airlines nego mora biti striktno definirana dakle u proračunu. Znači točno koliko je tih letova kontribucija mora biti sa strane nacionalne države, u ovom slučaju Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Tako da od ovih svih zakona s kojima sam danas počeo, dakle i od Pomorskog zakonika, Zakona o cestama i Zakona o unutarnjih plovnim putevima, jedino ovaj zakon ima utjecaj na državni proračun jer predviđamo da ćemo godišnje trebat osigurati oko 2,5 do 3 milijuna kuna upravo kao tu kontribuciju tj. zamjenu za one stvarne troškove koje HKZP ima. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Da li izvjestitelji odbora i radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Idemo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite kolegice. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske Hrvatske kontrole zračne plovidbe, prijedlog zakona koji se usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe osnovano je društvo s ograničenom odgovornošću, dakle Hrvatska kontrole zračne plovidbe, društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja poslove pružanja usluge u zračnom prometu, u zračnom u zračnom prostoru Republike Hrvatske, u zračnom prostoru iznad Jadranskog mora izvan teritorijalnih granica utvrđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku i u zračnom prostoru druge države koja je društvu povjerila provedbu kontrole zračne plovidbe. Naravno da je izuzetno bitno ostvariti najbolju kvalitetu usluga u zračnoj plovidbi, odražavajući najviše standarde sigurnosti i vrhunsku kvalitetu usluga kroz znanje, pouzdanost i učinkovitost. Sve to treba biti moderno ustrojena organizacija koja odgovara na zahtjeve korisnika, održava visoku razinu sigurnosti i vodi brigu o zaštiti okoliša. Sukladno međunarodnim standardima Hrvatska kontrola zračne plovidbe certificirana je za sljedeći opseg usluga: pružanje operativnih usluga u zračnom prometu, pružanje usluga komunikacije, navigacije i nadzora, pružanje usluga zrakoplovne meteorologije. Relevantni propisi EU propisuju između ostalog i letove koje države članice EU moraju odnosno koje mogu izuzeti od naplate troškova nastalih pružanjem usluga u zračnoj plovidbi. I naravno da se to mora integrirati i u naše propise. Nadalje propisuju da zemlje članice moraju osigurati da se njihovim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi nadoknade troškovi usluga koje im pružaju izuzetim letovima, a troškovi izuzetih letova ne smiju se uzeti u obzir prilikom izračunavanja jediničnih cijena. Stoga provođenje odredaba ovog zakona zahtijeva i osiguranje dodatnih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske počevši od 2014. na dalje. S obzirom da popis letova čije izuzeće od naplate troškova nastalih pružanjem usluga u zračnoj plovidbi utvrđeno važećim zakonom i ne odgovara popisu letova utvrđenih relevantnim propisima EU. Potrebno je izmijeniti odnosne odredbe važećeg zakona. Uzevši u obzir potencijalne buduće izmjene i dopune propisa EU koje regulira ovu materiju umjesto popisivanja vrste letova koji se izuzimaju od naplate naknade troškova predlaže se i općenitija odredba koja neće iziskivati daljnje promjene zakona u slučaju eventualnih promjena u europskim propisima. Tako se i prijedlogom zakona što naravno podržavamo propisuje da će od obveze plaćanja naknade za troškove nastale pružanjem usluga u zračnoj plovidbi biti izuzeti letovi u skladu sa propisima EU kojima se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi, a kojima su propisani letovi koji moraju i koji mogu biti izuzeti od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi. Nadalje s obzirom da je i spomenuta naknada za usluge u zračnoj plovidbi prihod društva utvrđuje se obveza nadoknade troškova letova izuzetih od obveze plaćanja naknade društva i sredstava koji se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Osim toga propisuje se da društvo ima pravo na naknadu troškova letova ostvarenih od 1. srpnja 2013. a da će se troškovi nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj. Osim navedenog predmetni zakon predviđa i dvije izmjene u odnosu na odredbe važećeg zakona koje su identificirane kao nepraktične, odnosno koje uzrokuju poteškoće u kontekstu potrebe za izmjenama i dopunama važećeg zakona, a isto tako je i prijedlog da skupština je ta koja predlaže odluku o sjedištu društva i da donosi skupština, a u cilju izbjegavanja potrebe da je potrebno ići sa izmjenama i dopunama zakona kod promjene sjedišta na sjednicu Hrvatskom sabora. Slijedom navedenog donošenjem ovog zakona omogućava se i primjena pravne stečevine EU, omogućava se pojednostavljena i praktična primjena zakona u odnosu na određivanje sjedišta društva i donošenje statuta i stoga će klub SDP-a podržati ove izmjene. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Na redu je klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. Uvaženi ministre, činjenica je da opet imamo svega par članaka o kojima treba nešto reći, a istovremeno ne smijemo zanemariti činjenicu da hrvatski proračun se ostvaruje popriličan prihod popriličan prihod upravo po ovoj osnovi. Upravo stoga manje mi je interesantan ovaj dio teksta koji je pred nama a više ono što se dešavalo proteklih par mjeseci vezano za ovaj centar koji je da ne kažem bio poprilično zasut aferama, nekim igrama ispod žita i radnjama koje su očito između, unutar vladajuće koalicije ali i između određenih neću reći klanova, ali

odnosno zbivanjima došao kraj i da će se oni moći posvetiti poslu zbog kojeg i jesu tamo, zbog kojeg su imenovani. Ali istovremeno očekujem od ministra da poduzme sve što je u njegovim ingerencijama, a jesu to njegove ingerencije, da provjeri istinitost onih navoda koji su se pojavljivali u medijima oko isplata pojedincima koje su bile stvarno astronomske i oko, da se istraže i one priče koje su vezane uz, a biću blag netransparentne radnje oko imenovanja pojedinaca na rukovodeće dužnosti u ovom centru. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo potpredsjedniče, ministre. Pa evo gospođa je u ime kluba SDP-a više manje rekla sve važno što se ovim prijedlogom zakona, izmjenama i dopunama Zakona o osnutku hrvatske kontrole zračne plovidbe i događa. Čisto da možda približimo o čemu se radi, o kakvoj je firmi riječi, govorimo o trgovačkom društvu u vlasništvu RH koje je nadležno za obavljanje poslova kontrole zračne plovidbe. Ukratko, njihov zadatak su poslovi i operacije koje su u funkciji sigurnog obavljanja zračnog prometa i mislim da možemo reći da oni to zaista rade na jednoj visokoj razini. Ono što je ovdje spomenuto da se zakon usklađuje sa europskom regulativom tj. spomenuto je već znači u dijelu obveze plaćanja naknade za troškove nastale pružanjem usluga u zračnoj plovidbi za izuzete letove što je bilo dosada izuzeto. Bili su izuzeti temeljem članka 8. stavka 2. znači državni zrakoplovi RH koji se koriste u vojne, policijske i carinske svrhe, zatim strani državni zrakoplovi na temelju uzajamnosti, zrakoplovi u pokusnom letu i letu za izobrazbu letačkog osoblja ako se na tim letovima ne prevoze putnici ili teret. I izuzeti su bili i drugi zrakoplovi na temelju izuzeće koje je utvrdio EUROCONTROL. Ono što je također navedeno da će to netko morati i platiti, sam ministar je rekao da to iznosi negdje na nivou 2,5 do 3 milijuna kuna godišnje. Pretpostavljamo da će se znači za 2012. plaćati u 2013., u 2014. za 2013. i tako godinu unazad. Tu su i ove praktične izmjene zakona koje su dosada identificirane kao nepraktične, a odnose se na sjedište društva. Znači, odluke koje donosi skupština. Tako da se pokušava ajmo reći i kroz ovaj oblik prijedloga izmjena i dopuna opet Hrvatskom saboru uzeti ovlast koju je imao dosada, a to je da daje suglasnost na statut tog društva. Međutim, da ne bi smatrali da se radi zaista o nevažnoj firmi ili nevažnom javnom poduzeću reći ću evo samo neke podatke. Radi se o poduzeću čiji su ukupni prihodi na nivou godine oko 600 milijuna kuna, 600 milijuna kuna, koji zapošljava negdje 740 zaposlenika a gdje su troškovi osoblja i njihovog rada nevjerojatnih 389 milijuna kuna godišnje. Ono što treba svakako također napomenuti da tu recimo mjesečne neto plaće savjetnika dosežu i 28 tisuća kuna, neto. Već je kolega iz Laburista spomenuo da je to društvo imalo i neke male afere u proteklih godinu dana tj. nakon 18 godina smijenjen je dotadašnji direktor pa je to jedno vrijeme bilo ajmo reći na v.d. direktoru i vidimo sada da je tek u 3. mjesecu imenovan novi direktor iz redova zaposlenika unutar I treba ih pohvaliti u dijelu kada su oni sami kao poduzeće rekli, a kada je Agencija za civilno zrakoplovstvo planirala nabaviti zrakoplov koji je koštao 64 milijuna kuna s opremom da bi primarno obavljali kontrolu i usmjeravanje tada ih je kontrola zračnog leta upozorila da to ne čine, da oni mogu iznajmljivati takav zrakoplov koji košta godišnje negdje oko milijun, milijun i 300 tisuća kuna i da bi se nabavka takvog zrakoplova koji je tada objašnjavan kao nešto što je potrebno i u druge svrhe da bi to onda trajalo u otplati gotovo 50 godina da bi se moglo kao isplatiti. Svakako da pod ovom temom možemo i govoriti o gubitku našeg nacionalnog zračnog prijevoznika koji je prošlu godinu 2012. završio sa nevjerojatnih 483 milijuna kuna gubitka pa se danas evo govori i o smanjenju broja zaposlenih za gotovo 200, o smanjenju flote i ukidanju linija. Da li je to pravi put da se ovaj golemi potencijal koji imamo pogotovo u porastu zračnog prometa nastavi tj. da taj potencijal bude veći, da se on zaživi na Vladi je, na prijevoznicima, zračnim prijevoznicima, na lukama, zračnim lukama da pronađu najbolje modele kako što bolje promovirati ne samo turizam i putovanja nego da ovu mrežu koja i nije razvijena do kraja jednostavno unutar same regije činimo i boljom i kvalitetnijom. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu o konačnom prijedlogu zakona P.Z. br. 320. dakle o tekstu zakona je završena. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za to.